**Bebić, Luka (HDZ)** Prvo, izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Članak 5. Poslovnika utvrđuje da prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva podnose klubovi zastupnika. Člankom 105. Poslovnika utvrđeno je da Povjerenstvo osim predsjednika i potpredsjednika ima i 7 članova. Sukladno međustranačkom dogovoru klubovi zastupnika podnijeli su sljedeći prijedlog: Za predsjednika Povjerenstva je predložen zastupnik Damir Sesvečan. Za potpredsjednika predložen je zastupnik Arsen Bauk. Za članove Povjerenstva predloženi su zastupnici: Tomislav Čuljak, Živko Nenadić, Vladimir Ivković, Ratko Gajica, Vladimir Šišljagić, Ivan Hanžek i Gordana Sobol. Želi li tko sudjelovati u raspravi u svezi sa ovim prijedlogom? Ako nema dajem na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za ove predložene kandidate?

Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno sa 144 glasa prihvaćen prijedlog. Proglašavam da su u Mandatno-imunitetsko povjerenstvo Hrvatskoga sabora izabrani: Za predsjednika Damir Sesvečan, za potpredsjednika Arsen Bauk, za članove Tomislav Čuljak, Živko Nenadić, Vladimir Ivković, Ratko Gajica, Vladimir Šišljagić, Ivan Hanžek i Gordana Sobol. Čestitam predsjedniku i potpredsjedniku i članovima Mandatno-imunitetskog povjerenstva na izboru i pozivam ih da odmah održe sjednicu i pripreme izvješće sukladno članku 6. Hrvatskoga sabora. Sjednica Povjerenstva održat će se u dvorani Janka Draškovića, soba broj 202/2. Do izrade izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva, određujem stanku u trajanju od 30 minuta. Zahvaljujem uzvanicima na nazočnosti na Konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora i pozivam ih da nam se pridruže na domjenku u prigodi konstituiranja. Hvala.